(HNS)** Nastavljamo sa: - Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, drugo čitanje, P.Z.E.BR.660.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 pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je zamjenik ministra Zdenko Antešić. Uvodno zamjeniče. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda prvenstveno je uvjetovano radi usklađivanja sa novim Zakonom o koncesijama koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012. godine. Osim navedenog predloženim izmjenama i dopunama pojedine odredbe propisane su jasnije i detaljnije osobito dio koji se odnosi na posadu, isprave plovila, razvrstavanje luka i pristaništa. Uvodi se institut ugovora o agentiranju u brodarstvu. Predloženi zakon usklađuje se za Kaznenim zakonom te sa Direktivom 2006/87 Europskog Parlamenta Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovidbu unutarnju plovidbe. Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 30.12.2013. do 20.01.2014. godine. U odnosu na važeći Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda važno je napomenuti da je zbog koncesijskih odnosa, ali i zaštita luka i vodnih putova u smislu resursa koji predstavljaju za održavanje i razvoj unutarnje plovidbe bilo potrebno jasnije urediti klasifikaciju i podjelu luka i pristaništa. Uvođenje koncesijskih odnosa na osnovu Zakona o koncesijama i EU direktiva koja uređuje koncesije te odredbe Zakona zahtijevali su potpunu prilagodbu odredbi ovog prijedloga zakona i odnosa u lukama i pristaništima s obzirom na vrstu koncesija i aktualno stanje na unutarnjim vodama, a svrhu zaštite luka i vodnih putova kao dobra od posebnog značaja za RH čija je zaštita u smislu javnog interesa u potpunosti u nadležnosti ovoga zakona. Naime, hrvatsko zakonodavstvo sada sukladno regulativi EU poznaje tri vrste koncesija. Prvo, ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg i drugog dobra. Drugo, ugovor o koncesiji za javne radove i ugovor o koncesiji za javne usluge. S toga je nužno važeći Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda iz 2007. godine koji poznaje institut odobrenja koji po svojoj pravnoj prirodi ima bitne sastojke ugovora o koncesiji prilagoditi odredbama Zakona o koncesijama što ujedno znači i prilagodbu propisima o javno privatnom partnerstvu te javnoj nabavi. Stoga je u članku 138. podstavku 10. kako bi se promovirao model javno privatnog partnerstva i time omogućio razvoj luka i bez državnog financiranja infrastrukture propisano da lučke uprave osim da najbolje poznaju konkretno stanje na terenu i sudjeluju u marketinško promotivnim aktivnostima promoviraju i primjenu modela javno privatnog partnerstva. Time se potiču ulaganja u razvoj luka i pristaništa od strane privatnih subjekata a ne primarno od strane RH kroz proračunsko financiranje. U članku 117. zakona definiraju javne i privatne luke koje imaju jasno razgraničenu ulogu. Za privatne luke se daju koncesije na zahtjev i služi isključivo obavljanju lučke djelatnosti vlasnika zemljišta u luci. Dok za javne luke dijele se na luke od državnog značaja i luke od županijskog značaja te svim javnim lukama upravljaju lučke uprave što je propisano člankom 119. zakona. Nadalje, člankom 143. zakona propisuje se da se lučke djelatnosti u javnim lukama i javnim pristaništima smiju obavljati na temelju koncesija i to koncesija za javne usluge, za obavljanje lučnih usluga, koncesije za gospodarsko korištenje općeg i drugog dobra iz članka 141. istog zakona i koncesije za javne radove za građenje lučkih građevina prema propisima o javno privatnom partnerstvu. Sam postupak dodjela koncesije provodi se prema općim propisima o koncesijama i javnoj nabavi. Dosadašnji model prema kojem je odobrenja davala lučka uprava uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva, prilagođava se na način da lučka uprava sada daje koncesije, također uz prethodnu suglasnost ministarstva. Vezano uz pravnu zaštitu u postupcima davanja koncesije, ona je u potpunosti riješena propisima o koncesijama i javnoj nabavi tako da se ovim prijedlogom zakona poziva na iste propise. Rokovi na koje se mogu dati koncesije propisani člankom 144., određeni su uzimajući u obzir osim vrste djelatnosti i mogućnost javno privatnog partnerstva pa se tako koncesije za javne usluge, za obavljanje lučkih usluga, nautičkih usluga daju na rok do 5 godina, a transportnih usluga na rok do 15 godina. Koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području daju se na rok do 25 godine. Koncesije za javne radove kada se koncesija za gradnju lučkih građevina prema modelu javno privatnog partnerstva, na rok do 30 godina uz suglasnost Vlade RH do 50 godina. Rok za davanje koncesija za lučke usluge u privatnim lukama i privatnim pristaništima koji se obavljaju temeljem koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, određuju se prema trajanju gospodarske aktivnosti koja je osnova za davanje koncesija, a najduže do 50 godina. Definiranje koncesija koje daje lučka uprava za javne usluge za obavljanje lučkih usluga, zatim za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra na lučkom području i na kraju za javne radove za građenje lučkih građevina, prema propisima o javno privatnom partnerstvu stvara poveznicu između terminologije Zakona o koncesijama i ovog posebnog zakona. Nadalje, izričitim pripisivanje lučkim upravama javnih ovlasti upravljanja nekretninama koje su u vlasništvu RH, a u sastavu su javnih luka, pojednostavljuje postupak upravljanja lukama i dodjela koncesija, ali se dodatno naglašava da te ne isključuju primjenu posebnih procesa o upravljanju imovinom u vlasništvu RH u slučaju otuđenja ili opterećenja takvih nekretnina što je regulirano člankom 131., stavku 4 Zakona. Dodatnim člancima 136a i 136b određuje se plaćanje naknade za koncesije u javnim lukama i javnim pristaništima te u privatnim lukama i privatnim pristaništima. Naknada za koncesiju za obavljanje lučkih usluga u javnim lukama i javnim pristaništima sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela dok se naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra na lučkom području privatnih luka i privatnih pristaništa plaća se kao stalan dio jednak osnovici za obračun naknade za koncesije. Dakle, opisanim usklađivanjem sa Zakonom o koncesijama, potencijalnim koncesionarima otvaraju se veće mogućnosti za ulaganje na lučkim područjima poput primjerice Luke Slavonski Brod i Sisak gdje postoji veliko lučko područje i rezervirani prostor za razvoj gospodarskih djelatnosti neposebno vezanih uz korištenje riječnog prometa. Predložene izmjene i dopune predstavljaju suvremeni okvir za budući razvoj luka i pristaništa … plovidbe. Također, bitna novina je u uvođenju instituta ugovora o agentiranju u brodarstvu što definira članak 181a, 181b i 181c po uzoru na ugovor o pomorskoj agenciji i pomorske agente. To je institut kojim se brodarski agent obvezuje u ime i za … obavljati poslove pomaganja, zastupanja i posredovanja i ostale brodarske agencijske poslove dok se nalogodavatelj obvezuje brodarskom agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu. Pitanje obavljanja djelatnosti lučke agenture se izričito izdvaja iz koncesijskog režima, odnosno za obavljanje lučke agenture nije potrebna koncesija. U pitanju su djelatnosti koje pogodno djeluju na obavljanje drugih lučkih djelatnosti i njihovo kvalitetno obavljanje donosi promet u luci. Broj pružatelja usluga nije potrebno ograničavati niti provoditi poseban postupak ugovaranja pružanja djelatnosti već ih je potrebno samo evidentirati. Dodatno, ove djelatnosti se operativno provode dijelom i izvan lučkog područja, a općenito se radi o djelatnostima koje ni na koji način ne ograničavaju korištenje općeg dobra niti koriste javne resurse za obavljanje vlastite djelatnosti. Temelj za obavljanje usluga agenture bio bi jednostavan upis u popis pružatelja navedenih usluga koje vodi i obavlja lučka uprava? Za upis bi trebalo ispuniti samo osnovne uvjete, a lučka uprava potom donosi rješenje o upisu u popis. Lučka uprava ima i pravo brisanja gospodarskog subjekta s popisa, ako neredovito plaća obaveze lučkoj upravi neovisno da li plaća u svoje ime ili u ime brodara. Više neispunjava uvjete, odnosno dulje vremena … što je propisano člankom 144a. Zaključno, u dijelu prekršajnih odredbi smanjuje se preveliki najniži i najviši iznos propisanih novčanih kazni, time se omogućava vođenje žurnog prekršajnog postupka protiv fizičkih osoba te za lakše prekršaje i protiv pravnih osoba što će u konačnosti doprinijeti većoj efikasnosti i ekonomičnosti postupka bez povreda načela zakonitosti. Predložena rješenja u potpunosti su usklađena sa prekršajnim zakonom, članci su nomotehnički poboljšani, zakonski opisi prekršaja su precizniji i jasniji te usklađeni sa materijalnim odredbama zakona. Uz gore navedeni intervencije u Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, predloženim izmjenama i dopunama pojedine odredbe su propisane jasnije i detaljnije, odnosno poboljšana je i njihova pravna formulacija, a također su još izvršene pojedine ispravke uočenih grešaka kao i nomotehnička i jezična usklađivanja. Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa kako sam istakao govoreći o ovom zakonu prilikom prvog čitanja, kako nam je i zamjenik ministra pojasnio razlozi ovih izmjena i dopuna Zakona o plovidbi lukama unutarnjih voda zapravo možemo podijeliti na dva seta. Prvi set razloga jest usklađivanje sa postojećim zakonskim regulativama RH i EU. To se odnosi na Zakon o koncesijama koji je stupio na snagu 28.prosinca 2012.godine, ali ove izmjene i dopune zakona usklađuju propise i sa Kaznenim zakonom te sa direktivom koju je gospodin zamjenik već spomenuo 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europe u utvrđivanju tehničkih pravila za plovidbu unutarnje plovidbe od 12.prosinca 2006.godine. Drugi set razloga za izmjene i dopune ovog zakona jest jasnije i detaljnije propisivanje pojedinih odredbi posebno onih koje se odnose na posadu i isprave plovila, razvrstavanje luka i pristaništa, te uvođenje instituta ugovora o agentiranju u brodarstvu i pojam plovni objekt. Osvrnuo bih se i na novine predložene u ovom izmjenama i dopunama zakona koje se ugrađuju u spomenute. Naime, važeći Zakon o plovidbi lukama unutarnjih voda je potrebno prilagoditi odredbama Zakona o koncesijama kao što je već i spomenuto što ujedno znači i prilagodbu propisima o javno-privatnom partnerstvu i javnoj nabavi. Važeći zakon poznaje institut odobrenja koji po svojoj pravnoj naravi ima bitne elemente ugovora o koncesiji. Naime, do sada je hrvatsko zakonodavstvo sukladno regulativi EU poznavalo poznavalo tri vrste koncesija, dakle to je ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, ugovor o koncesiji za javne radove i ugovor o koncesiji za javne usluge. Najvažnija razlika između dosadašnjih instituta odobrenja i koncesija jest u činjenici što su odobrenja su se u pravilu izdavala na zahtjev, a iznimno putem natječaja dok se institut koncesija daje u pravilu putem natječaja, a iznimno na zahtjev. Ovim usklađivanjem otvaraju se veće mogućnosti za ulaganje u lučkom području potencijalnim koncesionarima. Tu bih posebno istaknuo da se velike šanse otvaraju lukama recimo Slavonski Brod i Sisak gdje postoji veliko lučko područje, a postoji rezervirani prostor za razvoj gospodarskih djelatnosti koje su neposredno vezane uz korištenje riječnog prometa. Naravno to nisu jedine luke koje potencijalno mogu otvoriti nove šanse u svom razvoju ovim zakonom, ali možda dva najbolja primjera. Predložene izmjene i dopune predstavljaju suvremeni pravni okvir za budući razvoj luka i pristaništa unutarnje plovidbe. Novi pravni koncept koji se uvodi ovim izmjenama i dopunama zakona jest uvođenje pojma plovni objekt kao općeg i najšireg naziva za sve vrste plovila i plutajućih naprava koje postoje u nutarnjoj plovidbi. Isto tako u okvirima pojma plovni objekt se predlaže redefiniranje pojma plovilo i plutajući objekt, te se uvodi novi pojam mali plutajući objekt. Nastavno ovim odredbama definiraju se i uvjeti koji isti moraju zadovoljiti kako bi bili sposobni za određenu namjenu na određenoj lokaciji. Jedna od novina jest i institut ugovora o agentiranju u brodarstvu po uzoru o Pomorskoj agenciji i pomorske agente. Radi se o institutu kojim se brodarski agent obavezuje uime za račun nalogovadatelja obavljati poslove pomaganja, zastupanja i posredovanja i ostale brodarske agencijske poslove dok se nalogodavatelja obavezuje brodarskom agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu. Posljednje promjene odnose se na nove prekršajne odredbe. kako je zamjenik ministra već i spomenuo smanjuju se preveliki, najniži i najviši iznosi propisanih novčanih kazni. Također sukladno tome i toj logici omogućava se vođenje žurnog prekršajnog postupka protiv fizičkih osoba kao i protiv pravnih osoba ukoliko se radi o lakšim prekršajima. Sve prije spomenuto će na kraju doprinijeti većoj efikasnosti i ekonomičnosti postupka bez povrede načela zakonitosti. Predložena rješenja su u potpunosti usklađena s Prekršajnim zakonom, a članci su nomotehnički dorađeni dok su zakonski opisi prekršaja precizniji i jasniji te usklađeni sa materijalnim odredbama zakona. Zbog svega navedenog klub SDP-a Hrvatske podržat će izmjene i dopune Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda s Konačnim prijedlogom zakona. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Hajduković lijepo ste obrazložili ovaj zakon isto kao i zamjenik ministra gospodin Antešić. No ono što se postavlja kao jedno pitanje koje je neizvjesnog odgovora, a evo čut ću i od vas, niste komentirali to da zapravo javno-privatnim partnerstvom kakvo je bilo npr. i na primjeru Zračne luke Zagreb kojim je zapravo zračna luka kompletno i u vlasništvo prešla investitora. Hoće li se dogoditi kada ste već govorili o Slavonskom Brodu pa i Sisku da ovim zakonom se otvara mogućnost da ta nazovi koncesija dovede do toga da naše luke koje su i naše bogatstvo, općenacionalno, državno, narodno da kažem gotovo tako, prijeđe u ruke privatnika i da oni, iako te luke nisu završene pogotovo Luka Brod, u koju je država uložila do sada mislim 300 do 400 milijuna ne znam točno kuna, da sada korist od te Luke Brod nakon tolikih ulaganja, a još je potrebno uložiti 100, 200 milijuna da bi se završila ta luka, pripadnu na korist privatnim osobama putem javno-privatnog partnerstva koje na mene osobno nije ostavilo dobar dojam u primjeni prilikom drugim primjera javno-privatnog partnerstva poglavito Zračne luke Zagreb. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega da kao što ste rekli ja kao ne predlagatelj ne mogu dati odgovore na sva pitanja koja ste postavili, no prema onome što se da iščitati iz ovog zakona odnosno što je namjera zakonodavca zapravo je onim lukama koje imaju prostora za razvoj, a Luka u Brodu je jedna od njih znači fizičkog prostora, omogućiti i poduzetnicima koji bi eventualno bili navezani na prostor i korištenje same luke da jasnije, da će jasnije propisati i olakšati njihovo iskorištavanje i eksploataciju u gospodarske svrhe koje su dakle navezane na sam riječni prijevoz. Što se tiče koncesija kao takve sam koncept koncesije jest davanje određenog dobra privatnoj osobu ili poduzetniku na iskorištavanje ali sa ciljem dakle što efikasnijeg iskorištavanja tog dobra ali to dobro ostaje u vlasništvu Republike Hrvatske. Dakle to je nešto kada govorimo o koncesijama tako bi barem trebalo biti u teoriji. A korist, to ste dobro rekli, korist trebaju imati svi. Znači prije svega lokalna zajednica ali i Hrvatska u cjelini, dakle Brodsko-posavska županija i grad Slavonski Brod i Hrvatska uostalom i naša Slavonija. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba HDZ-a, Zvonko Milas. Izvolite. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pa evo prijavio sam se i vrlo kratko obzirom da je gospodin zamjenik ministra i kolega Hajduković više-manje elaborirao što nam donosi ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o plovidbi. Dakle kako su rekli ovo je ustvari usklađivanje sa Kaznenim zakonom, odnosno Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća iz prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovidbe unutarnje plovidbe kao i sa Zakonom o koncesijama koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012. dakle skoro prije 2,5 godine. Pa evo to je recimo i primjedba zašto se toliko čekalo na usklađenje ova dva zakona. Dakle kako je rečeno ovaj zakon donosi neke nove pojmove, on određuje neke nove cjeline, neke nove odredbe koje se odnose na posadu, na isprave plovidbe i razvrstavanje luka i pristaništa uvodi institut ugovora o agentiranju, dakle kojim se obvezuje u ime iz računa nalogodavatelja obavljati poslove pomaganja, zastupanja, posjedovanja i sveg drugog dok nalogodavatelj se obvezuje brodarskom agentu nadoknaditi troškove odnosno platiti Da ne dužim, zaključno dakle ovaj zakon odnosno dopune i izmjene ovog zakona imaju intenciju stvaranja boljeg okvira za budući razvoj luka i pristaništva unutarnje plovidbe i naš klub to u svakom slučaju i nadamo se da će doprinijeti i prosperitetu hrvatskih brodara koji nažalost nisu na zavidnoj razini na europskom tržištu jer znamo da je riječni promet dakle u Republici Hrvatskoj beznačajan u odnosu dakle u okvirima Europske unije. I jedno razmišljanje za kraj, možda bi trebalo razmišljati i o tome da o uređenju međunarodnih plovnih putova dakle na rijekama da oni dođu na predviđene kategorije. Jer recimo kod nas imamo primjerice Savu i Dravu kao pritoke Dunava koji je plovan i koji je naš najjači plovni put međutim ukoliko brod iz Crnog mora krene prema Hrvatskoj i ima loše uvjete plovidbe kroz Rumuniju on definitivno neće doći do Hrvatske, dakle samim time ni do neke luke na Savi. A evo, mi smo članica Europske unije i kroz institucije Europske unije u svakom slučaju treba poduprijeti rješavanje uređenja plovidbenih putova tako da oni budu plovni i u vrijeme niskih vodostaja. Još jednom klub HDZ-a će poduprijeti ove izmjene zakona. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Milas drago mi je čuti da ćete podržati ovaj zakon no na repliku me zapravo potaklo ovo što ste rekli dakle primjedba dugo se čekalo sa donošenjem zakona. Podsjetiti ću vas samo ovaj zakon ide u dva čitanja, to sam istakao i prilikom prvog čitanja, mislim da je to dobra stvar da zakone koje mijenjamo, znači mijenjamo i dopunjujemo mogu proći javnu raspravu i uobičajenu proceduru da zastupnici

dakle je i stručna javnost, dakle stručnjaci u ministarstvu kada već idu u izmjene i dopune zakona zbog usklađivanja sa ostalim zakonima također gledaju unaprijediti zakon i nomotehnički i propisno i na svaki drugi način na koji se to može učiniti. U pravu ste kada kažete da je naš riječni promet ako ga uspoređujemo sa Europskom unijom beznačajan i to je nešto što svakako treba mijenjati. Samo što, spomenuli ste Dunav, Dravu i Savu, nažalost Drava i nema toliki plovni potencijal koliko imaju Sava i Dunav, budući da je plovna samo dijelom ali vjerujem da će i ovaj zakon biti mali doprinos u tome da pokušamo naše plovne putove što više iskoristiti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor kolega Milas, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Hajduković, evo drago mi je da se u nečemu i slažemo bez obzira što postoje naravno dijelovi u kojima se naša mišljenja razlikuju. Pa u redu, naravno da treba stručna javnosti dati svoje mišljenje i primjedbe i evo ja ću istaknuti da je i u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona koliko sam ja uspio primijetiti i sve primjedbe odnosno sugestije ili najveći dio njih da je prihvaćen. Ali ne možemo pobjeći od toga da smo u prvom čitanju dakle prvi put o izmjenama i dopunama ovog zakona razgovarali u svibnju 2014. godine. Dakle i u tom periodu je prošlo skoro 2 godine od donošenja Zakona o koncesijama pa mislim da je to malo prevelik period da smo mogli i prije pristupiti izmjenama i dopunama odnosno usklađenju ovog zakona sa Zakonom o koncesijama. Hvala Hvala i vama. Sljedeća replika Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Milas ne mislite li vi da je, vidim da ste za, klub HDSSB-a će biti suzdržan po pitanju ovoga zakona, ne mislite li vi da je monetizacija Hrvatskih autocesta zapravo pomalo analogna ovom koncesioniranju javno-privatnom partnerstvu luka na unutarnjim vodama dakle Dravi, Savi, Dunavu pa čak i na Uni i još nekim, ali vrlo malom, vrlo malo plovnog potencijala. Naime, kada gledate sve ovo zapravo je to tako osim što je ono monetizacija dakle Hrvatskih autocesta, dakle koncesija u komadu kako bi se reklo, novčanom iznosu, jednom novčanom iznosu. Ovo je jedan od rijetkih zakona koji se donosi u dva čitanja, dakle zaista je to pohvalno. Oznaka E čini mi se da se koristi samo zbog toga da se prikrije upravo ta monetizacija odnosno koncesioniranje riječnih luka. A to da će to doprinijeti plovnosti naših plovnih rijeka neće. Neće ulagati privatnik koji ima koncesiju, teško da će ulagati npr. u produbljenje korita Save koja je plovna za ljetnih mjeseci samo do Županje. Govorim o uzvodnom efektu, dakle od Beograda do Županje. Od Županje dalje ljeti ne može brod plovit nijedan. Uspio je jedan njemački brod doći u Slavonski Brod, to je bilo opće veselje, to je bilo iznenađenje, a u Sisku koji je nekada bio sjedište dunavskog lojda, a više nema osim onih šlepova koji imaju mali gas, više nema šanse da dođu. Nekada je predsjednik Tuđman, pokoj mu duši na današnji dan, govorio da će brodovi ploviti do Rugvice, do Rugvice ovdje nadomak Zagreba. Nažalost, otada kako je on to govorio više nitko ne govori. Dakle ne mislim da je ovaj zakon, bez obzira što nosi oznaku E tako dobar i da će naše luke i unutarnje vode odjedanput postat kao one u Nizozemskoj ili Njemačkoj itd. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Milas. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić, je ne mislim da je ovaj zakon analogan monetizaciji Hrvatskih autocesta ja ne mislim da je generalno ovaj zakon najbolji, ali u ovom trenutku je najbolje što imamo, a pred nama je vrijeme u kojemu ga možemo unaprijediti i napravit sve da nam unutarnja plovidba luke i pristaništa bude u što boljem stanju. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Zahvaljujem zamjeniku ministra sa suradnikom.